se steknu uvjeti. **Leko, Josip (SDP)** Prijedlog Odluke o razrješenju člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. I Prijedlog Odluke o imenovanju člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske. U skladu sa člankom 89. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Nema potrebe. Žele li izvjestitelji odbora? Nema odbora, pa onda otvaram raspravu. Za raspravu se u ime kluba HDZ-a javio poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Odmah na početku da kažem, naravno klub HDZ-a neće se protiviti niti razrješenju, a niti imenovanju predloženog kandidata. Zašto je potrebno ipak reći par riječi o toj temi? Potrebno je reći zbog toga što je predloženi kandidat sasvim sigurno znanstvenik koji se bavi odgovarajućom temom i samim time izvjesno je da zadovoljava uvjete da bude izabran u Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje. Ja sam postavio na odboru pitanje na koje nisam dobio odgovor, a taj je kako i po kojim kriterijima je upravo on odabran od predloženih čini mi se jedno šest ili sedam kandidata koji su dali svoje ponude koji su svi kvalificirani za to. Nisam dobio zapravo jasan odgovor po kojem je kriteriju upravo ovaj kandidat odabran. Ali ponavljam, on je sasvim sigurno kvalificirani znanstvenik koji se bavi politikom, odgojem i obrazovanjem, koji se bavi regulacijom tržišta rada i usklađivanjem sa obrazovnim sustavom i samim time naravno sigurno će moći zadovoljiti one uvjete koje član Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje mora zadovoljiti. Međutim, problem je upravo u tome što radi Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje. Koja je njegova stvarna uloga, koji je stvarni utjecaj tog nacionalnog vijeća na sve što se zbiva u sustavu odgoja i obrazovanja proteklih tri godine? Kad se to pokuša analizirati onda vidite da nažalost nacionalno vijeće uopće nije ni na koji način bitno uspjelo utjecati na procese koji se zbivaju u odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj. Oni su ostali potpuno neprimjetni. Osim što su neki članovi surađivali na izradi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koja je je izglasavanjem onakvog katastrofalnog proračuna kakav je izglasan prije tri dana zapravo potpuno obezvrijeđena i jasno jasno dana poruka hrvatskoj javnosti, posebice akademskoj javnosti, ali i svekolikoj javnosti, da zapravo ovoj Vladi i ovoj vladajućoj većini nije stalo uopće niti do obrazovanja niti znanosti u Hrvatskoj, dakle osim što su neki članovi Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje sudjelovali u stvaranju te strategije nažalost nacionalno vijeće ni u čem bitnom nije sudjelovalo, bitnom nije odlučivalo. A ono ima svoje ingerencije određeno zakonom gdje se kaže da Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje treba predlagati mjere, aktivnosti, Strategiju razvoja i unapređenja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, da bi se trebalo brinuti o razvoju nacionalnog kurikuluma, da bi trebalo predlagati i poticati sudjelovanje drugih dionika, posebnih drugih tijela državne uprave i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i usklađivati njihov rad. Da bi trebalo razmatrati i davati svoje mišljenje o drugim pitanjima važnim za razvoj sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u RH itd., itd. Zašto mislim da je važno o tome progovoriti zbog toga što nažalost postoji nekoliko nacionalnih vijeća koji imaju vrlo jasne zakonom određene ingerencije, uloge, a nažalost su marginalizirane. Pritom ne mislim da je to krivica članova tih nacionalnih vijeća ali jest krivica ministarstava koji su za to nadležni pa i cijele Vlade i svih onih koji bi zapravo trebali koristiti se znanjem, sposobnostima, iskustvom, članova tih vijeća da bi se određeni sektor razvijao na najbolji mogući način. Jedno drugo takvo vijeće je Nacionalno zdravstveno vijeće koje je svedeno na funkciju činovnika u Ministarstvu zdravlja i to činovnika, taj posao bi mogao obavljati činovnik sa srednjom stručnom spremom zapravo, jer se naprosto tom nacionalnom vijeću isto nije dalo da radi sve ono što zakon određuje. Ja se nadam i bilo bi mi vrlo drago da i izborom kandidata koji je predložen, ali i omogućavanjem ostalim članovima Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje se taj vrlo loš trend njihovog načina funkcioniranja promijeni i da se uistinu pokuša iskoristiti potencijal koji ti znanstvenici, koji ti stručnjaci koji su članovi tih vijeća imaju kako bi se stvorili bolji dokumenti, kako bi se stvorilo bolje okruženje u područjima u ingerenciji nacionalnog vijeća. Evo, sa tom željom da i ovo Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje uistinu napokon počne igrati onu ulogu koju bi trebalo igrati u razvitku hrvatskog odgoja i obrazovanja želim sve najbolje novom članu vijeća za koje sam uvjeren da ćete ga izabrati. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo 4 replike. Prvo poštovani Igor Kolman, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Reiner s obzirom da raspravljamo o dojmovima onda bih ja svoj dojam u jednom dijelu u ovoj replici rekao. ja sam bio na istoj sjednici odbora o kojoj je kolega Reiner na početku svog izlaganja govorio i čuo sam taj odgovor zašto je ovaj kandidat izabran u odnosu na ostale i meni se za razliku od kolege Reinera taj odgovor činio više nego zadovoljavajući. Dakle, radi se o znanstveniku uz slaganje slaganje s time da su i ostali kandidati bili kvalitetni kandidati ali u ovom slučaju radi se o znanstveniku koji se intenzivno i u neusporedivo većoj mjeri od ostalih kandidata bavi upravo obrazovnim politikama odnosno onim politikama koje su ovdje u primjeni. I dakle meni kao zastupniku koji je sjedio na istom mjestu se taj odgovor činio više nego zadovoljavajući. I zbog toga sam imao potrebu replicirati da ne bismo ostavili samo taj jedan jednostrani dojam ovdje u zraku. Zahvaljujem. Na repliku odgovara uvaženi potpredsjednik Doma Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Kolman vi znate da ja nisam bio ni na odboru zapravo sretan, ja sam očekivao jedan konkretni odgovor. Dakle, konkretni odgovor koji bi rekao koje su stvarne prednosti tog kandidata. Opet, ne ulazeći uopće niti u političke afinitete ovog kandidata ili drugih kandidata, ne ulazeći u svjetonazorske niti ovog niti drugog kandidata. Ali sam očekivao dobiti konkretni odgovor po čemu je on bolji, jer o tom se radi, od ostalih kandidata. Takav odgovor kao što se sjećate nisam dobio, dobio sam jednu lakonsku rečenicu koju ste vi ovdje ponovili. No, stvarni odgovor nisam dobio. Ponovno kažem mislim da je tak kandidat apsolutno kvalificiran i to uopće ne dovodim u pitanje, ali bih volio kao i u mnogim drugim stvarima gdje postoje opravdanje da se to opravdanje potkrijepi argumentima. Hvala lijepa. sve što je rečeno na Odboru za obrazovanje, znanosti i kulturi, ali očito kolegi Jokiću prijeti opasnost da bude pometen u slučaju da HDZ dođe na vlast, to je na tragu svega što smo danas čuli u ovoj sabornici. Dakle, i na odboru je jasno rečeno da je kolega Jokić čovjek koji u Hrvatskoj jedan od rijetkih stručnih, znanstvenih kadrova koji se bavi obrazovnim politikama i da kao takav je dao nemjerljiv doprinos izradi Nacionalne strategije razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije posebno u području predtercijarnog obrazovanja koje je izuzetno bitno za unaprjeđenje kvalitete sustava obrazovanja u RH. Što se tiče odnosa prema strategiji, dajmo demistificirajmo 77 amandmana kolege Reinera koje on u igrokazu izveo u ovoj Sabornici a da je pritom tražio da se skine 43 milijuna kuna sa stavke predsjednika RH na koje je osigurano 41 milijun. Dakle, nije znao ni zbrojiti svoje amandmane. A koliku podršku je njegov klub dao tim amandmanima dokaz je da nije dobio većinu ni u svom klubu za amandmane koje je u igrokazu predočio u ovoj Sabornici.

kolega Jovanović, prvo vi naravno ne morate "braniti" kolegu Jokića jer kao što ste dobro čuli ja sam rekao da apsolutno smatram da je on kvalificiran. Prema tome, ako govorimo o igrokazu, ovo što vi sad raditi je igrokaz. vama se čini da je igrokaz kad sam ja pokušao predočiti potpuno ignoriranje Strategije odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije koje se ovdje donosila sa ogromnom pompom i u kojoj ste se vi i ostali članovi vaše stranke i koalicije zaklinjali da ćete je provesti. Ja sam tada rekao da je to farsa i da ću se prvi ustati ovdje i ispričati ako se sjećate, ko se ne sjeća može pogledati moj fonogram, ispričati ako se znanosti i obrazovanju u ovom proračunu da makar i malo više novaca i na taj način naznači da se uistinu želi početi, barem početi provoditi ta strategija. Niste to učinili i naravno dezavuirali ste i strategiju i ljude koji su je radili i napravili zapravo smiješnim sve to skupa. Prema tome, s kojim pravom vi možete to govoriti? A priča o tome koliko novaca ima u uredu predsjednika, vrlo dobro znate da onaj novac koji je naveden pod jednom stavkom nije sav novac koji financira taj ured, da postoji pod nizom drugih stavaka itekakva itekakva sredstva koja se troše za funkcioniranje tog ureda. Prema tome, nemojte opet obmanjivati hrvatsku javnost kao i neki drugi koji su preko medija to pokušali. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Treća replika i uvaženi Damir Tomić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolege Reiner, uporno ove tri godine pokušavate nametnuti tezu kako ova Vlada ne brine o obrazovanju. I uporno ste kako vam je kolega Jovanović rekao u ovom igrokazu vaših amandmana pokušali pokazati kako ste vi jedini zaštitnik hrvatskog obrazovanja a to ste nam pokazali u onih 8 godina svoga mandata kada ste jedino štitili crne torbe i plaće svojih zaposlenika koje sada niste u stanju isplatiti a vodili bi državu. Ali bilo bi dovoljno korektno kada ste se već obrušili na strategiju da kažete da je strategija dokument koji će se provoditi u slijedećim godinama a ne samo u slijedećoj godini i da je baš u ovom proračunu koji sada slijedi osigurano 16 milijuna kuna za provođenje te iste. Hvala. Na repliku odgovara poštovani potpredsjednik doma Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega, dakle naravno kad se nema argumenata onda se ide agresivno, onda se ide optužbama itd. Ja sam vrlo jasno u svojim amandmanima argumentirao zbog čega bi trebalo dati na određenim stavkama određena sredstva. Nisam čuo niti jedan protuargument vaše stranke zbog čega to ne bi trebalo napraviti, niti jedan jedini argument. Točno je da ste vi nakon što su uneseni rokovi u strategiju, onda shvativši da ju ne želite provoditi izbacili te rokove u zadnjoj verziji i onda je usvojena kao dokument bez ikakvog roka. Prema tome, može se provoditi ove godine, 2020.godine, 2100.godine valjda jer rokova nema jer ste ih izbacili. Vjerojatno svjesni toga da nećete ju provoditi, ali ćete onda kad pređete u opoziciju optuživati nas koji ćemo biti tada vladajući da ne provodimo strategiju koju ste vi fantastično i povijesno donijeli. To je očito cilj vaše replike. Hvala vam lijepo moja replika, nadam se da nećete moju repliku doživjeti kao agresivnu jer ja ću je bazirati samo na onome što ste vi izrekli kako ste ponašali vi i vaš klub. Naime, prilikom donošenja proračuna i sada puna su vam usta Strategije obrazovanja, o tome kako se strategija nema namjere provoditi, o tome kako je strategija sada nešto divno i krasno, a mi smo zločesti sa ove strane Sabornice, i ova Vlada tu strategiju ne želi provoditi. Ali dragi kolega, želim vas podsjetiti na nekoliko stvari. Za tu strategiju se nikad niste izjasnili za, ni vi niti vaš klub, niti na odboru niti u ovoj Sabornici kada smo o njoj glasovali. Nakon što je predlagač saslušao sve vaše argumente, ne samo vaše nego je bilo još par kolega iz vašeg kluba koji su također bili uključeni u raspravu i sve vaše primjedbe je uvrstio u konačni tekst strategije i tad niste bili za i tad to nije bila dovoljno dobra strategija iako su sve vaše primjedbe uvažene. A podsjetit ću vas tko je tražio izdvajanje rokova pa izdvajanje sažetka strategije pa je strategija preopširna pa je strategija presažeta, mislim da su to radili upravo neki sa vaše strane sabornice. I sada pokušavate i hrvatsku javnost i nas uvjeriti da vi tu želite … za provođenje strategije. Kao što je to kolega već prije mene i rekao, 16 milijuna kuna je osigurano za provedbu strategije i to nije proces koji traje godinu dana, to je proces koji traje desecima godina. Na repliku odgovara uvaženi potpredsjednik Doma, Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Pa uvaženi kolega Hajduković, prvo idemo od kraja. Nije to proces koji traje desetljećima jer je strategija točno određenog roka, prema tome opet nemojmo pričati stvari koje ne stoje. S druge strane, da vas podsjetim što smo mi rekli, što sam ja rekao, ja nisam jednu riječ rekao da nešto u strategiji je krivo ili da ne valja, ja sam rekao i stoji iza toga da je nažalost takva strategija popis lijepih želja koji se zbog nedostatka novca neće ostvariti. I to se događa, to se uistinu događa, to se ovim proračunom događa. Na to sam skretao pozornost, na to je više mojih kolega skretalo pozornost. Ne ukazujući niti na nekakve bitne promašaje te strategije i naravno nismo bili za nju, ali nismo bili ni protiv nje. Jednostavno smo bili vrlo skeptični da će se ona, makar i u segmentima provoditi i to se pokazalo za istinito. Prema tome, ne vidim u čemu je taj problem i u čemu je zapravo nekakvo neslaganje između vas i mene osim u činjenici da se strategija kakva je usvojena zapravo ne provodi. I tada smo izražavali sumnju da je ideja da se ona uopće ne želi zapravo stvarno provesti. Nažalost, to se i pokazuje sada. Da se želi provesti, izdvojili bi se neki ozbiljniji novci za provođenje te strategije što se nije učinilo. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. **Leko, Josip